i područnu samoupravu i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Naime Zakon o veterinarstvu koji je trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj donesen je 1997. godine a izmijenjen je i dopunjen 2001. i 2003. godine. Osvrćući se na proteklo razdoblje od njegova donošenja može se reći da je ovaj zakon u najvećoj mjeri ispunio svoje osnovne zadaće. A to su bile: liberalizacija tržišta veterinarskih usluga nakon obavljene privatizacije veterinarskih stanica. Objedinjavanje veterinarske inspekcije koja je do 1997. godine bila u sustavu lokalne uprave kao i učinkovito funkcioniranje sustava u zaštiti zdravlja životinja i ljudi u tom razdoblju. Osnovni nedostaci postojećeg zakona su to što ne daje mogućnost daljnjeg usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije. Naime službene kontrole u njemu su postavljene na način koji ne isključuje u zadovoljavajućoj mjeri sukob interesa. Tu prije svega mislimo na veterinarske inspektore veterinarskih stanica koje imaju koncesije za obavljanje nadzora u odobrenim objektima. Naime nije logično da onaj koga kontrolirate, koga nadzirete pa koga na kraju morate i kažnjavati u određenim situacijama da vas taj plaća za te iste usluge. Dakle smatramo da je to sukob interesa koji je doveo u pitanje vjerodostojnost sustava nadzora veterinarskog i zato u ovom Prijedlogu zakona to mijenjamo. Također sukladno postojećem Zakonu kontrole su u nekim segmentima posebice u prometu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla prenormirane do te mjere da su se neke od njih pokazale teško uopće i provedivima. A što je sve skupa proizašlo iz jednog pristupa gdje je odgovornost za sigurnost hrane životinjskog porijekla u prvom redu počivala na državi. Moderni pristup organizacije sustava o sigurnosti hrane koji se u Europskoj uniji primjenjuje kroz tzv. higijenski paket i kojeg smo u cijelosti malo prije implementirali kroz Zakon o hrani, odgovornost dakle za tu zdravstvenu ispravnost fokusira dakle prije svega na subjekte u poslovanju hranom. Dakle odgovornost imaju subjekti u poslovanju s hranom koji bi trebali kroz sustav analiza opasnosti i kontrole kritičnih točaka dakle kroz sustav HASAP-a i dobre higijenske prakse implementirati dakle taj zahtjev za nadzorom hrane. I u konačnici to bi trebalo rezultirati smanjenjem troškova kontrole i većom zdravstvenom ispravnošću proizvoda i to već u onom trenutku dakle prije nego što dolazi u promet. Prije nego što dolazi do polica u trgovinama jer se rizici od kontaminacije posebno biološke, mikrobiološke uklanjaju već u fazi primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade. Koji su razlozi za donošenje novog zakona uz navedeno? Donošenje ovog zakona predlažemo u hitnom postupku jer je to i zakon s kojim se usklađujemo sa zakonodavstvom Europske unije i jer je njegovo donošenje i usklađivanje i uvjet za nastavak pregovora, poglavlje 11. sigurnost hrane, veterinarstva i fitosanitarna pitanja. Pored navedenog vrlo je važno stvoriti zakonski okvir koji će onemogućiti postojeći sukob interesa u obavljanju veterinarskih pregleda i kontrola i stvoriti pretpostavke za optimiziranje postojećeg sustava službenih kontrola. Na način da se smanji broj istih a da se istovremeno ne povećaju rizici u sigurnosti hrane i zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Te da se na taj način smanje troškovi posjednika životinja i svih subjekata u poslovanju s hranom, ali istovremeno i poveća njihova odgovornost. niz zahtjeva koji su postavljeni i koje bi trebao riješiti ovaj Prijedlog zakona. Što novo donosi ovaj Prijedlog zakona o veterinarstvu? Što se tiče zaštite zdravlja životinja uvode se zdravstveni statusi koji su pretpostavka za funkcioniranje prometa životinja u skladu s propisima Europske unije. U području označavanja životinja daje se pravo pojedincima, proizvođačima da sami označavaju životinje na propisani način ali se naglašava i njihova odgovornost u tom procesu te se isto tako određuju i mjere koje službeni veterinar može provesti kada se utvrde nepravilnosti u označavanju životinja. U segmentu hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje ovaj prijedlog usklađen je sa Nacrtom prijedloga zakona o hrani koji donosi stvaranje zakonskog okvira za usvajanje higijenskog, tzv. higijenskog paketa. Te isto tako određuje da inspekcijski nadzor u svrhu službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane životinjskog porijekla provode prvenstveno veterinarski inspektori i službeni veterinari. Dakle državni službenici. Novost koju donosi ovaj zakon je da će sve pristojbe i naknade za službene kontrole da će se one uplaćivati izravno u državni proračun. U cjelokupnom iznosu. A iz njih će se financirati isključivo veterinarski pregledi i kontrole čime će se eliminirati također postojeći sukob interesa u prikupljanju ovih sredstava budući da subjekti u poslovanju s hranom u ovome trenutku naknade za službene kontrole plaćaju izravno ovlaštenim veterinarskim organizacijama. Dakle veterinarskim stanicama i ambulantama u privatnom vlasništvu. Također novosti, certificiranje i veterinarski pregledi u unutarnjem i vanjskom prometu. Naime određuje se da certificiranje, dakle izdavanje međunarodnih svjedodžbi o zdravlju, odnosno zdravstvenoj ispravnosti pošiljke obavljaju isključivo službeni veterinari, donosi se zakonski okvir za posebno utvrđivanje kontrola u nekomercijalnom prometu životinja, i uvode se pregledi na mjestu otpreme, odnosno odredišta. kao što smo kazali uvode se službeni veterinari kao državni službenici koji će preuzeti dio poslova ovlaštenih veterinara i dio poslova županijskih, odnosno gradskih inspektora, te se ukidaju postojeće dvije razine veterinarskih inspekcija dakle državni i županijski inspektori čime svi postaju državni. Smatramo da to osigurava vertikalni lanac zapovijedanja i vertikalni sustav odgovornosti. Ovim prijedlogom stvaraju se i zakonske pretpostavke za objedinjavanje svih računalnih programa i baza podataka kojima se služi Uprava za veterinarstvo u jedinstveni, središnji, veterinarski, informacijski sustav. Kada je riječ o financijskom učinku ovoga zakona treba reći da će najveću stavku zauzeti inicijalna financijska sredstva potrebna za zapošljavanje i opremanje službenih veterinara. Ali isto tako da će njegov učinak na proračun u konačnici biti pozitivan budući da se mijenja način prikupljanja sredstava i financiranja službenih kontrola. Donošenjem novog zakona, dakle ovog Prijedloga zakona o veterinarstvu, stvorit će se zakonski okvir koji će omogućiti daljnje usklađivanje sa zakonodavstvom uz omogućavanje funkcioniranja sustava u prijelaznom razdoblju do potpune implementacije aquisa te će se otkloniti postojeći sukob interesa u obavljanju veterinarskih pregleda i kontrola. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednik odbora za poljoprivredu i šumarstvo gospodin Pankretić.

Rasprava o navedenom prijedlogu zakona odbor je proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskog sabora. Nakon uvodnog obrazloženja iznesen je prijedlog da se o ovom zakonu provede rasprava u prvom čitanju. Međutim, navedeni prijedlog nije dobio potrebnu većinu, te je odbor većinom glasova podržao prijedlog predlagatelja da se isti donese po hitnom postupku. U cjelovitoj raspravi u kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatske veterinarske komore, Hrvatske obrtničke komore, predstavnici strukovnih udruga, te drugih stručnih institucija odbor je ocijenio da ovaj zakon omogućuje dodatno usklađenje područja veterinarstva sa zakonodavstvom Europske unije. Odbor je raspolagao sa mišljenjem koje je uz navedeni zakon dostavila Hrvatska veterinarska komora i Hrvatska gospodarska komora, sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo. Nazočni predstavnici udruga uzgajivači su istaknuli da iako su sudjelovali u izradi ovog zakona mnogi njihovi prijedlozi nisu uvaženi da će njegovo donošenje znatno poskupiti proizvodnju u odnosu na zaradu, te samim time i možda ugroziti razvoj stočarske proizvodnje. Predstavnici uzgajivača svinja su ukazali da problem pojave eliminiranja bolesti svinjske kuge treba gledati u kontekstu postupaka obilježavanja svinja prije stavljanja u promet. U daljnjoj raspravi izneseno je mišljenje kako je rješenje o određenom 24 satnom radnom vremenu veterinarske organizacije upitno jer će biti mnogo krajeva u kojima to neće biti potrebno, a takvo rješenje iziskuje velike troškove. Također je izneseno kako pojedinačnu veterinarsku kontrolu trebaju obavljati na farmama kroz certifikate, ali ne kod utovara stoke prema članku 60. Neki članovi odbora drže da rješenja koja se odnose na javne ovlasti nisu dovoljno jasno razrađena u ovom zakonu, te su upitna i s ustavno-pravnog stajališta. Također je ukazano da je ovim zakonom osim određivanja nadležnosti veterinara u provođenju …/Govornik se ne razumije./… potrebno voditi više računa kako u preventivi tako i u kurativi kada se radi o bolestima životinjama. U daljnjoj raspravi je skrenuta pozornost da se u pojedinim odredbama omogućava veterinarima da ulaze u područje agronomske struke. To prije svega odnosi na odredbu članka 132. koja omogućuje veterinarima da kontroliraju proizvodnju kukuruza, jer je kukuruz hrana, te da se određuje tehnologiju proizvodnje. Pitanje monitoringa nije prema mišljenju nekih članova odbora nije dosljedno i jasno riješeno budući da troškovi obavljanja istog različito tretiraju od farme do farme i time se smanjuje konkurentnost na tržištu. Na temelju provedene rasprave odbor je sa pet glasova za, tri glasa uzdržana

Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Kao što sam već najavio kada sam osobno diskutirao mi u klubu sasvim ozbiljno razmišljamo i predlažemo Saboru a i predlagatelju da prihvati da o ovom zakonu se provede rasprava u dva čitanja bez obzira što se radi o zakonu kojim se usklađuje pravni sustav Republike Hrvatske sa Europskom unijom i bez obzira što je ovdje naznačeno da u projektu, odnosno u planu usklađivanja za ovu godinu je predviđeno da bi se ovaj zakon donio u prvom kvartalu treba prvo podsjetiti da je on bio i u planu za prošlu godinu pa se nije bio donio, a isto tako ništa se dogoditi neće. Čak štoviše, može se i ispoštovati rok da bude donesen u prvom kvartalu. Ako se donese ne preksutra, nego krajem idućeg mjeseca, a naravno da u tom vremenu se pokuša razmotriti sve primjedbe, sugestije i prijedloge koji su u odnosu na ovaj zakon dati na radnim tijelima, koji će dati tokom rasprave se na ovoj sjednici Sabora, da bi se zapravo dobio što kvalitetniji i što bolji zakon. Druga naša primjedba odnosi se na pitanje zapravo pojma usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije. Činjenica je da imamo zakon pred sobom na osnovu kojeg bi tvrdili da je ovo područje usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije, unutar zakona imamo gotovo u jednoj trećini od ukupnog broja odredbi od nekih 156 čini mi se u 51 slučaj da sam uspio pobrojati imamo upučujuću normu koja upućuje da će dodatni propis ili provedbeni propis itd. donijeti donijeti nadležno državno tijelo odnosno ministarstvo. Prema tome, ako sa tog aspekta izgleda onda očito je da će tim provedbenim propisima tim setom pravilnika, uputa, ako smijem reći obveznih tumačenja i naputaka itd. praktički se zapravo dodatno usklađivati zakon i smatramo da to nije dobro i da bi to pitanje trebalo razriješiti. Slažemo se kao treće sa primjedbom koju smo čuli i od matičnog radnog tijela da novi Prijedlog zakona o veterinarstvu ne bi trebao dodatno uslužavati postupak nadzora, kontrole i pregleda životinja niti povećavati troškove s tim u vezi, a u isto vrijeme bi morao osigurati potrebnu kvalitetu … /Govornik se ne razumije./ … i kontrole i nadzora da zapravo osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu kako životinja tako i proizvoda od animalnog porijekla. I u tom pogledu smatramo da ne bi trebali donositi zakonske odredbe koje su po obvezama koje se odnose na posjednike, odnosno vlasnike životinja veći nego što je to primjerice prisutno u zemljama Europske Europske unije. Primjera radi vi imate poznatu situaciju da je u zemljama Europske unije prisutno pravilo da se veterinarska kontrola kod utovara stoke dakako može naravno provoditi ne i kod utovara i kod istovara nego samo istovara, odnosno kod utovara. Na jednom mjestu, ne mora na obadva mjesta. Zatim da se obavezna kontrola ne mora provoditi kako ovdje piše, kod nas piše u zakonu da se mora provoditi, a u Europi je iznimka da se propisuje kad se mora provoditi u eventualnim slučajevima. I naravno postoji ona obaveza koja sasvim sigurno uvijek mora biti prisutna, a to je pitanje kontrole stočne hrane, odnosno ako hoćete samih farmi na kojima se stoka nalazi, koja mora biti stalna, kontinuirana i naravno povremena, ovisno o tome kada je to nužno potrebno da se određene stvari riješe i razriješe. U tom pogledu kao četvrto mi smo dali i određene primjedbe i sugestije koje bi sasvim sigurno doveli do toga da se prvo smanji broj potrebnih papira koje će pratiti provoz i kontrolu životinja koje su i u uvozi i izvozu, ali i u provozu iz mjesta u mjesto, pa ako hoćete i sa pojedine farme do mjesta potrošnje odnosno do mjesta primjerice klanja. I iz jednostavnog razloga čini nam se da u europskom tržištu postoji jedno pravilo i netko je stavio takvu primjedbu od svih udruga s kojima smo kontaktirali da se u Europskoj uniji cjelokupno tržište za jedanput utovarenu stoku koja krene zapravo tretira kao jedinstveno tržište. Dok se kod nas zapravo svaki put od farme do mjesta odredišta za tu životinju praktički tretira kao posebni slučaj, a ne samo kao tržište unutar Republike Hrvatske, a kamo li kad se gleda tržište Republike Hrvatske Europsku uniju. U tom pogledu smatramo da bi te stvari još jedanputa trebalo preispitati prije nego što se ovaj zakon donese. Drugo što bismo trebali posebice naznačiti jeste pitanje koje je na prvi pogled pravno pitanje, ali nije i ne radi se u kontekstu ovog zakona samo po pravnom pitanju. To je pitanje zapravo tzv. javnih ovlasti. Prvu stvar na koju bi htjeli skrenuti posebice pozornost jeste da se javne ovlasti dakako po našem Ustavu mogu sukladno članku 116. Ustava isključivo dati I u ovom zakonu u članku 114. kada je u pitanju, kada su u pitanju zadaće Hrvatske veterinarske komore onda su one pobrojane da se pojedine ovlasti u točci 5. i 9. obavljaju kao javne ovlasti. Prvo mi skrećemo pozornost da ima još nekih od ovlasti koje se daju Veterinarskoj komori, po nama s pravom, koje se također zapravo vrše kao javne ovlasti, jer iza toga slijedi određene isprave ili dokumente, sad je pitanje da li ćemo to proglasiti javnom ovlasti i dati da se taj, da ta isprava ima svoju validnost. Ili ako ju ne proglasimo kao što sad nismo učinili zapravo tko će morati dodatno verificirati tu ispravu da imala karakter javnog dokumenta. Drugo što u vezi sa time hoćemo posebice naznačiti. Čini nam se da je u dobroj vjeri predlagatelj zakona kada je u pitanju Hrvatski veterinarski institut, kada je u pitanju Veterinarski fakultet, a zatim kad su u pitanju veterinarska bolnica, klinike itd. unaprijed pošlo od pretpostavke da zakon, primjerice o visokom obrazovanju i znanosti itd. dovoljno uredio pitanje javnih ovlasti da ne treba ponovo ovdje spominjati. Međutim čini nam se da to nije dobro jer neka od ovih pitanja koja će raditi Hrvatski veterinarski institut u vezi sa osobito recimo obavljanja kontrole radioaktivnih tvari u životinjama, mesu i proizvodu životinjskog porijekla, te hrane za životinje itd. takvi nalazi jesu oni isprave ili nisu, jesu li dokazi, je li se mogu koristiti u postupcima ili ne mogu u upravnom postupku, u sudskom postupku, ja samo primjera spominjem. Smatramo naime sljedeće, da neka od ovih pitanja je ovaj Zakon o veterinarstvu prenosi s pravom Hrvatskom veterinarskom institutu, Veterinarskom fakultetu kao znanstvenih ustanovama itd. treba razmotriti i propisati da li jesu i u kojoj mjeri oni obuhvaćaju zapravo javne ovlasti. Veoma je to važno, iz prostog razloga da se razriješi s jedne strane pitanje odgovornosti, s druge strane pitanje nadležnosti. I s treće strane pitanje podijeljenosti vezano za stručnu odgovornost za provedbu zakona s jedne strane. I odgovornost za nadzor za kontrolu provođenja zakona kao takvog od strane nadležnog ministarstva. Smatramo da bi to trebalo još jedanputa dobro preispitati. Mišljenja smo da se može naći sasvim sigurno dovoljno takvih takvih pitanja koje bi se recimo moglo raspraviti. Primjera radi ja samo ovdje spominjem ako uzmete točku 14. u članku 105. gdje kaže obavlja laboratorijske pretrage za … /Govornik se ne razumije./ … i druge biološke aktivne tvari u životinjama, mesu i ostaloj hrani životinjskog porijekla. E sad kad je napravio sve te pretrage što je rezultat pretraga? Nekakvo rješenje. Koji akti imaju karakter tog rješenja? Jel on upravni akt, nije upravni akt? Je li to akt organizacije sa javnom ovlasti ili nije? Ako ima javnu ovlast da li je to onda isprava koja se može koristiti? I tako dalje i tako dalje. Prema tome to bi trebalo vidjeti. A osobito ako se uzme recimo točka 9. istog članka oko koje između ostaloga govori o istraživanju, unapređivanju primjene ove metode, otkrivanja, suzbijanja, prevencije zaraznih bolesti, nametnika i drugih bolesti životinja. Dakle to su sve ozbiljne stvari koje Institut može raditi i kao znanstvena ustanova, vezano za pojedine zdravstvene projekte kad ispituje i ne moraju imati karakter javne ovlasti. Ali kada se radi o provedbi Zakona o veterinarstvu u konkretnim slučajevima e onda može i treba imati javnu ovlast, dakako ukoliko se s time složi ministarstvo, odnosno državno tijelo. Ako pak to nema, i ako ne dobije onda to netko mora drugi

kakav je to dokument, itd., itd. Dakle, mi u najboljoj vjeri pokušavamo reći da bi bilo jako dobro da se ova pitanja ovako preciznije urede i preciznije razgraniče jer će činjenice posve je jasno da ako se uzme fakultet, institut, komora, veterinarska organizacija itd. da je puno, puno više zadaća koje su ovdje pobrojane koje mogu i trebaju imati i karakter javnih ovlasti nego što je to samo točka 5. i točka 9. ovog članka kojeg sam već spomenuo. Drugi dio koji u vezi sa ovom načelnom primjedbom imamo to je pitanje postupka dodjele javnih ovlasti. Ovdje je samo pitanje na prvi pogled i zapravo je to preuzeto iz tradicionalnog pristupa kada je nekad su državna izvršna tijela mogla dodjeljivati javne ovlasti. Po našem novom, po našem Ustavu više izvršna vlast ne može dodjeljivati javne ovlasti. To je isključivo u Ustavu. Ja ću citirati članak 116. Ustava koji je jasan i nema nikakve dvojbe gdje on kaže … u stavku 2.

javne ovlasti su utvrđene zakonom. Nego ovdje sada treba utvrditi postupak utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje ovih javnih ovlasti. Javne su ovlasti utvrđene zakonom i nadležna tijela ministarstva trebaju s pravom imati mogućnost raspisati natječaj, prikupiti sve podatke iz kojih se jednostavno utvrđuje da li ta osoba fizička ili pravna koja može dobiti takve ovlasti, ispunjava sve zakonom propisane uvjete i kriterije koje može obaviti da bi na taj način odradili kvalitetno taj posao. Ne radi se samo kažem o terminološkoj nego se radi i o sadržajnoj primjeni, da je u pitanju samo terminologija ne bismo ovu primjedbu ni iznosili. Dopustite još nekoliko pitanja koja se dakako otvaraju u ovom pogledu vezano između ostaloga vezano za transport životinja, kontrolu i vrijeme kada treba plaćati naknadu. Mi smo dali i primjedbe i amandmane na članak 62., 68. a ovdje kod članka 68. posebice naznačavamo zapravo pitanje opremanja, odnosno pitanje dezinfekcije prijevoznih sredstava nakon obavljenih prijevoza životinja i to ne samo u slučaju ako bi se na životinjama utvrdila bolest nego uvijek, uvijek da bi se zapravo i preventivno djelovalo iz prostog razloga jer ne bi se smjelo prepustiti slučaju, od slučaja do slučaja pa da se eventualno dogodi da se prenese neka zarazna bolest na ovaj način na životinje koja može imati i na kraju krajeva i oblik epidemije. Naravno raspravljajući o primjedbama koje smo i mi kao klub dobili od strane Hrvatske gospodarske komore vezano za neke primjedbe i sami smo uočili da se pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u zakonu, ne provodi konzekventno kroz zakon i zapravo bi ga trebalo nomotehnički prije objavljivanja malo dodatno dotjerati da se zapravo kvalitetnije razriješi to pitanje. Posebice je interesantno za preradu i obradu koža ovo pitanje iz članka 46. gdje se kaže da bi bilo zabranjeno stavljati u promet prije obavljanja laboratorijske pretrage na bredrenicu kožu. Sada se postavlja pitanje zapravo koliko i na koji način to povećava troškove svih ostalih korisnika poglavito ako se ima u vidu da je prije nego što je koža oderana, životinja u cijelosti pregledana. Možda bi u tom pogledu trebalo napraviti malo drugačije ovo rješenje jer zapravo bi se postavilo pitanje da se dvostruko plaća isti zapravo pregled jer i kod zdravlja životinja se mora utvrditi je li ima ili nema oboljenje na ovu bolest. Posebice je interesantno pitanje iz članka 73. stavka 8. gdje se propisuje da se plaća naknada za obavljanje veterinarski pregled ili pošiljke u prometu preko granice Hrvatske. Sada se treba razmotriti pitanje, da li ovu naknadu nije potrebno platiti kada se radi o izdvojenim pošiljkama s obzirom da se naknada već plaća za veterinarski zdravstveni pregled izdavanjem certifikata. Jer ovako sada jedan puta platite kada dobijete certifikat uopće da u to možete krenuti, zašto biste sada za svaki pojedini slučaj opet ponovo morali plaćati istu tu naknadu. Smatramo da je to zapravo, slažemo se sa Gospodarskom komorom da se time pojačavaju i povećavaju troškovi naših stočara kod izvoza stoke i naravno umanjuje njihovu konkurentnost u odnosu na sve druge. I zadnju stvar koju bismo htjeli posebice naznačiti. Smatramo da je što se tiče primjedbe između ostaloga isto tako udruga stočara oko povjeravanja poslova pojedinom veterinaru kao privatnoj osobi koja ispunjava stručne uvjete u skladu s ovim zakonom, nužno potrebno dodatno razraditi i dodatno omogućiti. Posve je neprihvatljivo da imamo samo državnog službenika, odnosno ovlaštenog veterinara i stručnu osobu a da u isto vrijeme ne bismo protegli na sve slučajeve gdje ispunjavaju uvjete i mogućnost, a ugovor postoji ugovor o povjeravanju poslova pravnim osobama, da se to protegne i na fizičke osobe i da na taj način u mnogim područjima Republike Hrvatske gdje nema dovoljan broj veterinara, stručnih osoba, zapravo omogući kvalitetno obavljanje ovih poslova u cilju razvoja stočarstva i zaštite životinja u Republici Hrvatskoj radi kvalitete koju je nužno potrebno postići da bismo ne samo u zakonodavnom pogledu nego i u provedbi zakona ispunili standarde Europske unije. Hvala U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Božidar Pankretić. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, pomoćniče, dame i gospodo zastupnici. Pa evo dozvolite nekoliko rečenica vezano uz ovaj zakon. Pa evo na početku ću istaknuti da Zakon o veterinarstvu gotovo egzistira čini mi se već dobrih 10 godina uz dvije izmjene koje su bile 2001. 2001. i 2003. godine, a da nekih posebnih stvari nije bilo. Moram naglasiti da je ovo po meni izuzetno važan zakon, on spada u ovaj paket o kojemu smo govorili i da je on izuzetno značajan za poljoprivrednu proizvodnju, posebice za stočarsku proizvodnju. U ovom dijelu imamo dakako dvije bitne stvari koje na početku treba istaknuti, koje ne moraju uvijek biti u direktnom sukobu, ali mnogo puta se u tom sukobu nađu. Dakako da je svima nama cilj da na određeni način imamo zaštitu, da imamo kontrolu određenih bolesti da nam se ne događaju epidemije, a s druge strane nam je i cilj da naši proizvođači, naši seljaci, naše tvrtke što jeftinije proizvode i budu što konkurentnije. Kada čovjek to ovako kaže onda ponekad izgleda da te stvari je teško pomiriti i da su to uvijek sukobljeni interesi, ali mislim da je i to moguće i vjerujem da smo već i ovim zakonom, ja ću to slobodno reći, napravili bitan iskorak. Meni je samo žao smo imali otvorene mogućnosti već unazad 3-4 godine koje do današnjeg dana nismo iskoristili, vjerujem da danas slušajući državnog tajnika vjerujem da će biti snage, iako ovom mandatu je ostalo još ne baš previše vremena da se stvari provedu do kraja. Iz iskustva ću govoriti i reći ću vrlo otvoreno bez razlike što ako ima ovdje kolega veterinara, neka mi ne zamjere, nema baš nikakvog antagonizma između mene kao agronoma i njih, čak što više mnoge svoje diskusije kada sam započinjao govorio sam sa time da je tu potrebno posebice zaštititi veterinarsku struku, a ono što se događa unazad deset godina dovelo je na žalost veterinarsku struku do ove razine koju danas imamo. Bit ću ne toliko detaljan što se tiče zakona, nego rekao bih vrlo načelne prirode što je potrebno učiniti, u kom smjeru je potrebno ići. Rekao bih jedna greška koja je napravljena u nekim davnim vremenima zvala se privatizacija veterinarskih stanica i najvjerojatnije je ona morala krenuti u tom smjeru, ali ona je na žalost za veterinarsku struku pokrenula prema jednom smjeru koji se samo zove profit i taj profit je na žalost doveo da do današnjih dana imamo niz problema i da danas na žalost nemamo jednu situaciju, pa i danas smo tu mogli vidjeti u odboru da bi mogli razgovarati ja bih rekao na određeni dogovorni način sa i veterinarskom komorom, pa i sa ljudima iz te struke i doći do zajedničkih pravih rješenja. Nije moguće uvijek ja bih rekao udovoljiti određenim stvarima, a najteže je pomiriti stručnost, struku pa sa privatnim interesima i sa određenim profitima. Zato se bojim da smo došli danas do određenog dijela gdje moram iskreno reći nije dobro za ukupnu veterinarsku struku jer mislim da zaslužuje bolje mjesto, zaslužuje konkretnije stvari, ali odupiranjem na određenu transformaciju i reformu koje je trebalo učiniti sada je mogu slobodno reći dovedena pred niz i više se neće moći tu ništa napraviti. Mislim da ću pokušati te neke stvari opisati vrlo slikovito znate. Nije moguće da kod nas funkcionira sustav u kome ovlaštena veterinarska stanica ima zaključen ugovor sa određenom klaonicom, ovlašteni veterinar pregledava i nadgleda, plaća toj veterinarskoj stanici, normalno ta veterinarska stanica je u vlasništvu, a ponekad i tih veterinara koji direktno nadgledaju tu klaonicu i onda ponekad se mi čudimo što nam se događaju problemi. Bilo je za očekivati, sukob je tu najdirektniji i mislim da taj sukob je trebalo i prije napustiti. Mislim da smo imali mogućnost da barem ovaj tok novca koji je trebao biti se mogao riješiti na način da smo evo novac prvo uplaćivali ministarstvu prema kojem je on trebao ići, a ministarstvo koje danas u državnu riznicu, a ministarstvo taj novac isplaćivati ovlaštenim veterinarima. Prijedlog koji imamo sada ja pozdravljam, znam da će biti izuzetno velikih otpora prema njemu, znam da ih je bilo i prije jer su propisi neki prema kojima smo mogli profunkcionirati na snazi već gotovo 3, 4 godine. Žalosna je situacija da, to je ovdje potrebno reći moramo pomalo ne izgovarati istinu kada nam dođu određene kontrole, naročito u one objekte koji su namijenjeni izvozu iz Republike Hrvatske kada je to europska kontrola i kada pokušavamo objasniti da ovlašteni veterinari iz veterinarskih stanica jesu na neki način državni djelatnici, ali baš su ovlašteni pa onda se to može tumačiti na ovaj i na onaj način. Mislim da tu tumačenja nema, mislim da ministarstvo, uprava hitno mora preuzeti taj dio djelatnosti kao što ovdje i piše u Zakonu u svoje ruke, moramo u svim izvoznim klaonicama imati ovlaštene veterinare koji će provoditi dio svog posla, koji će biti plaćeni kao što su i svi drugi državni službenici plaćeni, imat ćemo sasvim jednu drugačiju situaciju, a vjerujem da će ta situacija biti i puno bolja nego sada što se tiče određenih stvari. Ovdje imamo ono konkretno što je i gdje su bile najveće primjedbe do sada vezane uz određene naknade, uz određene troškove koji opterećuju naše stočarstvo, a koje svi smatramo da je moguće izbjeći. Ja bih iz tih stvari predložio da probamo vidjeti bez razlike što u ovom Zakonu stoji da utovara i istovara više nema, ali smo još uvijek nejasno ostavili ova mjesta gdje je ta stoka itd. i bojim se da tu neće biti tako brzo promjena, naročito još uvijek svjedodžbe ostaju kao ono što je potrebno i što je propisano u zakonu, pa bih barem zamolio ako je moguće da li je to pravilnik, jer nisam primijetio da to u zakonu negdje postoji, da se vidi da epizetološko područje, a to je županija bude područje u kojem nije potrebno raditi utovare i istovare, a jedino ako se pojavi određena zarazna bolest onda da to bude epizetološka jedinica, tj. općina ili grad. mislim da ovo što nam se događa, a sada vi znate da svi imamo puno općina i puno gradova, mi moramo raditi utovare gotovo za svaki odlazak stoke iz dvorišta, odlazak sa farme. To su troškovi. Ni jedan taj utovar nije ispod 200, 300 kuna, prema tome troškovi koji se stvaraju u tom dijelu su izuzetno veliki. Molim vas da vidimo koliko je tu moguće nešto napraviti u tim konkretnim stvarima jer se iskreno bojim da dok ovako nejasni članci sažive na određeni način iako je pomoćnik Brstilo i na odboru objašnjavao da utovara i istovara više nema, ali bojim se dok ti članci sažive, dok propisi budu doneseni iako evo pohvaljujem, ovdje su jasno definirani da se propisi moraju donijeti u roku godinu dana što je pozitivno u ovom Zakonu jer nema nekog ja bih rekao iščekivanja, nego jasno određen rok jer drugačije se i ne može funkcionirati, ali bih molio da ovdje ne ostanemo nedefinirani jer ta situacija sigurno neće biti jednostavna. Bilo je dosta diskusije pa i na evo na ovom prvom kongresu vezanom uz sigurnost hrane oko toga što će se dogoditi sa određenim veterinarskim stanicama, imali smo, bio sam svjedokom istupa pojedinih direktora, vlasnika tih veterinarskih stanica, da te transformacije će morati biti učinjene, vjerujem da će se tu dogoditi određene promjene, ali također sam siguran da će u ministarstvu, u upravi potreba za kadrovima biti izrazita i mislim da neće biti nikakvih problema za one ljude koji će htjeti odraditi dio svog posla, a vjerujem da ćemo onda organizirati službu na najvišoj razini i da u tom dijelu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Tako da podržavam ove konkretne određene stvari, već je kolega Arlović spomenuo određene prijedloge koji se odnose na prijedlog Hrvatske gospodarske komore. Dozvolite mi da spomenem i ja ove dijelove koje on nije spomenuo, a to su izmjene koje bi se odnosile na članak 53. Zbog izmjernog značenja izvoza kako bi hrvatskim tvrtkama se omogućilo što jednostavnije i brže obavljanje izvoznih formalnosti smatramo da zakon treba sadržavati rok u kojem službeni, odnosno …/Govornik se ne razumije./… dužni izdati izvozni certifikat. Vi znate da smo imali puno problema oko tih certifikata, mislim da je potrebito naglasiti da je izvoz naše opredjeljenje, da on ne smije ostati samo u priči kada želimo istaknuti određene stvari, nego trebamo i administraciju i naše ljudske resurse pripremiti da budu spremni ako određenom izvozniku sigurno pronađe dobar posao, onda mu trebamo bit na usluzi i pripomoći da taj posao odradi do kraja i da taj izvozni certifikat mu bude pristupačan. Također članak 60. propisuje da promet pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje dozvoljen je samo ukoliko je na mjestu …/Govornik se ne razumije./… veterinarski pregled osigurana identifikacija sljedivosti i ispunjeni drugi propisani uvjeti na temelju kojih se obavlja certificiranje. Smatramo da hranu za životinje ne životinjskog podrijetla treba izuzeti od veterinarskog pregleda na mjestu …/Govornik se ne razumije./… jedino kao što je izuzeta od veterinarskog pregleda prilikom uvoza. Napominjemo da ni u starom zakonu nije obavljen njen veterinarski pregled. Mislim da je tu možda došlo do određenih zabuna, da ovaj pregled stvarno ovdje nije potreban. Ne znam iz kojih razloga imam ovdje naveden, jer moglo bi se tumačiti da to se želi zahvatiti određeni dio koji do sada nije bio u okviru ovoga zakona. Članak 85. stavak 1. i 2. i članak 138., članak 11. i članak 141. stavak 17., propisuje da se u slučaju prisilnog klanja, klanja pod posebnim uvjetima klaonicu koju odredi nadležni službeni veterinar i najbliža klaonica dužna je primiti na klanje bolesnu životinju odnosno trup i organe prisilno zaklanih životinja. Smatramo da zakonski treba urediti da odredbe ovih članaka ne bi trebale vrijediti za izvozne klaonice ukoliko se u neposrednoj blizini nalaze druge klaonice. logično i ja mislim da i kad se govori o određenim uvjetima koje trebaju ispunjavati izvozne klaonice, da ih teško možemo primorati da prime ovakva prisilna klanja, jer vi svi znate da nakon takvih klanja imamo određene procese koje je potrebno učiniti, da bi to moglo izazvati određene probleme kod takvih izvoznih klaonica, ako je u mogućnosti na određeni način da negdje u blizini imamo neku drugu klaonicu. Predlažemo da se mogućnost odabira ovlaštene veterinarske organizacije na …/Govornik se ne razumije./… područjima na kojima su ovlaštene ili osnovane dvije ili više veterinarskih organizacija osim posjednika životinja omogući subjektima u poslovanju hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje za obavljanje poslova iz stavka 9. i stavka 11. ovog članka. Također članak 115. novim prijedlogom zakona, nadzor nad stručnim radom obavljanja veterinarske djelatnosti provodi veterinarska komora čiji predsjednik osniva povjerenstvo koje provodi ovaj nadzor. Starim zakonom nadzor je provodila uprava a povjerenstvo je osnivao ravnatelj. Smatramo da je staro rješenje bolje, jer je člankom 112. stavak 1. ovog prijedloga zakona, Hrvatska veterinarska komora definira kao udruga veterinara kojoj je temeljna zadaća promicanje veterinarskih i zastupanje interesa u području veterinarstva. Smatramo da stručni rad u obavljanju veterinarske djelatnosti je puno širi društveni interes od promicanja veterinarstva i zastupanju interesa u području veterinarstva, pa je ovdje riječ o mogućem sukobu interesa. Također moram reći ovdje da me čudi, ne vidim razlog zbog čega se ide ovdje na Hrvatsku veterinarsku komoru da li je to neki iskorak? Ali mislim da se ovdje na određeni način onaj dio posla koji je radila do sada uprava, a koji je na kraju omogućavao i ministarstvu da na određeni način odradi dio posla i izvrši određenu kontrolu u svakom slučaju sada onemogućava. Nisam siguran da je dobro da se tu stavlja komora. Ja mogu samo reći da taj nadzor govori o tome da Hrvatska veterinarska komora može privremeno ili trajno oduzeti licencu veterinaru ako su nadzorom iz stavka 1. ovog članka utvrđeni nedostaci takve naravi da bi daljnje obavljanje posla moglo prouzročiti štetne posljedice ili opasnost po zdravlje ljudi ili životinja. To je radila uprava, to je radilo ministarstvo. Kada se dogodio neki eksces na terenu, onda smo kao ministarstvo, kao uprava mogli reagirati na takve probleme. Nisam siguran da Hrvatska veterinarska komora sa takvim jednim povjerenstvom koje imenuje na neki način predsjednik Hrvatske veterinarske komore im treba …/Govornik se ne razumije./… Ja mislim da tu treba dobro razmislit. Mislim da tu ovlast treba ostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i upravi u tom dijelu. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Kurtov. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege! Zdravstvena zaštita životinja je prva linija obrane zdravlja ljudi a proizvodnja hrane je djelatnost od strateškog značenja. One direktno utiču na sigurnost sustava i nacionalnu sigurnost i nacionalno gospodarstvo. Kao takva je i treba biti od posebnog interesa države. Država je dužna pružiti sve životne važne uvjete i usluge na cijelom svom teritoriju. U to spada i zdravstvena zaštita životinja sa svim područjima djelovanja u tom segmentu. Budući da je odluka hrvatskog naroda da napusti načine dogovornog gospodarstva i socijalizma i ostvari sve uvjete za stvaranje ozračja poduzetničkog gospodarstva u području veterinarstva je došlo do nekoliko velikih opreka u preustroju istog. Veterinarstvo je iz socijalističke, društvene faze kao djelatnosti specifična usluga koju tadašnja teritorijalna jedinica morala osigurati svojem stanovništvu prešla u poduzetničku fazu sa svim zakonitostima poduzetničkog, profitnog gospodarstva. A ujedno s apsurdom imperativa prisustva na svim državnim područjima. Zašto apsurd? Zato jer je temeljni razlog investicije profit, a na određenim područjima je nedostatan broj jedinki supstrata na kojem prakticira veterinarstvo, što posljedično diže cijenu ali smanjuje kvalitetu i različitost pružanih usluga. Iz tog osnovnog razloga ne moguće je postaviti istu minimalnu kakvoću usluge na cijelom državnom području. Ako veterinarske organizacije koje rade na dohodovnom principu svoju uslugu koju su dužni pružiti po zakonu ne mogu naplatiti u visini koja je stvarna, a u isto vrijeme su dužne platiti porez koji se obračunava po istoj stopi bez obzira na mjesto gdje se veterinarska organizacija nalazi i posluje. U isto vrijeme svaka od tih veterinarskih organizacija dužna je kupiti na istom tržištu dobavljača lijekove, cjepiva i opremu po istim cijenama i imati ih spremne za upotrebu. A uvjeti rada nikako nisu isti. Stoga je nužno postaviti jasne parametre po kojima služba treba raditi, jer ako radi na dohodovnom profitnom principu mjerila su jedna. Ali ako radi na obveznom principu i mjere trebaju biti drukčije. Shodno tome i financijska pozicija veterinarskih organizacija u tome treba jasno razlučiti veterinarsku službu koja brine o životinjama ekonomske kategorije tj. životinjama za proizvodnju, životinjama koje se drže u službene svrhe i životinja za društvo s ljudima. Hrvatska veterinarska komora, strukovno udruženje doktora veterinarske medicine koje po svojoj lokaciji kao krovna udruga istih mora promicati interes struke i zaštićivati ju. To je udruga u kojoj je članstvo obvezno. Članstvo se plaća prema tarifi. Temeljem datih joj ovlasti izdaje i naplaćuje licenciju, dozvolu za rad doktoru veterinarske medicine udruga bi trebala djelovati samostalno u interesu struke i svog članstva a na čiji status suglasnost daje ministar resornog ministarstva. je to apsurd, komora je interesna udruga staleža. Članstvo u njoj trebalo bi biti dobrovoljno, odluka osobnih izbor zbog vlastitog interesa a ne prisila. Interes struke ne može biti zaštićen statutom udruge na koji suglasnost daje ministar. Komora među ostalim propisuje najniže cijene usluga u veterinarstvu u poduzetničkoj djelatnosti. Cijene su obveza bez obzira na razliku u troškovima poslovanja za cijeli teritorij Republike Hrvatske. Slijedom logike slobodnog poduzetništva pružatelj usluga može i mora biti rezultat osobnog izbora onog tko tu uslugu plaća temeljenu na zadovoljstvu sa uslugom. temeljenu na zadovoljstvu sa uslugom. Koncesijskim pristupom pružanja usluge obvezuje se imaoc ili vlasnik životinje da mora uslugu primiti i platiti koncesionaru i u domeni naređenih mjera u području poslova, slobodnog izbora i to po cijeni koja je određena bez obzira da li je on neopravdano ili opravdano zadovoljan ili nezadovoljan kvalitetom i kvantitetom pružane usluge. Hrvatska veterinarska komora među ostalim daje prethodno mišljenje na zahtjeve za otvaranje veterinarskih organizacija temeljem svojih kriterija o mreži veterinarskih organizacija prema kriteriju broja životinja na određenom području što sigurno vuče korijene iz doba dogovorne ekonomije. Zabranjuje se da se otvaraju nove veterinarske organizacije na području koje prema tome njihovome mišljenju ne dovoljan dovoljan broj životinja direktno gušeći slobodno poduzetništvo i konkurenciju kvalitetom miješanjem kroz neprestano administriranje. Kao poduzetnička aktivnost veterinarstvo je djelatnost koja prema zakonima gospodarstva stvara novu vrijednost, podložna je prema uloženom kapitalu koji mora stvoriti novu vrijednost, profit te stoga podliježe i oporezivanju a porez na dodanu vrijednost je prolazna vrsta poreza koju plaća krajnji korisnik što u ovom slučaju biva imaoc vlasnik životinje gledano sa više pozicije investitor u proizvodni proces, vlasnik kapitala. Njegov je interes da jedinicu proizvoda uz što manji trošak proda i naplati čim veću cijenu i ostvari čim veću zaradu. Sa tog stanovišta je neobično važno uočiti što je osnovna čestica u toj domeni, to je životinja jedinka koja bi trebala biti čim jednostavnije, jednoznačnije, efikasnije i jeftinije obilježena kao jedinica. Stoga bi trebalo u okviru ovog zakona donijeti pravilnik o jednoznačnoj identifikaciji svih životinjskih vrsta bitnih sa aspekta ovog zakona, identifikaciji jednostavno za provedbu i nadzor te ustrojiti sustav učinkovite kontrole istog sa svim mehanizmima sankcija. Tek tada će biti moguće pratiti kretanje jedinke od rođenja, tijekom života i poslije smrti bilo one životinje za proizvodnju i uzgoj, službu ili društvo ljudima. Jedinstvena identifikacija ne može biti prepuštena posjednicima životinja, mora biti jasno i nedvosmisleno određena, predviđena sredstva i načini efikasne kontrole i mora biti onemogućeno krivotvorenje, izbjegavanje označavanja ili uništenje niz je tehničkih mogućnosti koje uz nisku cijenu primjene ima veoma visoku učinkovitost, zaštićeni su od krivotvoritelja i velike brzine obveza na traženju podataka. To nikako ne može biti prepušteno na volju posjedniku životinje. Uz taj indifikator se jednostavno može vezati sve ostale podatke od evidencije, veterinarskih poslova, doktora veterinarske medicine koji su ih obavili, utrošenih lijekova, cijepljenja, promjene staništa, promjene vlasnika pa do financijskih pokazatelja. Slijedom iznijetog nepretvoren je zaključak da se mora jasno i nedvosmisleno uobličiti pravilnik o držanju i obilježavanju životinja i to kako za farmski tako intenzivni uzgoj. Tako i za ekstenzivni, pojedinačni način držanja inzistirati doslovce bez isprike u njegovoj provedbi i kontroli. Pri tome treba jasno dati do znanja da držanje životinja kao socijalni element ne može se dozvoliti ni tolerirati ni u kojem obliku ako ne bude zadovoljen minimalni ZOO tehnički kriteriji propisani za pojedinu vrstu. Pri tome treba imati u vidu da će mnoga seoska domaćinstva pozivati se na tradiciju, ekonomski faktor, socijalni element i niz drugih aspekata koji se ne mogu i ne smiju tolerirati ako u sebi ne akceptiraju nove spoznaje veterinarske medicine ZOO tehničke i stočarstva. Upravo stoga što je jedna od mogućnosti očuvanja socijalnog mira na selu bilo držanje životinja kako za osobne potrebe tako i za prodaju, bilo istih ili njihovih proizvoda ili prerađevina tu iluziju treba odbaciti. Socijalnu politiku seoskih domaćinstava treba provoditi drugim načinima, obilježiti jednoznačno i učinkovito pojedine životinje, odabrati optimalnu razinu kvalitete uvjeta za držanje istih, njihovih staništa i hranidbe je naprosto imperativ. Drugi neobičan važan zadatak iz tog segmenta je edukacija seoskog stanovništva koje želi držati životinje. Nije i ne može biti određeno po rođenju na selu na imanju da je netko kao takav ujedno i stočar poljoprivrednik. U današnjoj eri specijalizacije u svim djelatnostima tako i u proizvodnji životinja i proizvoda od istih nužno je postaviti i minimalne stručne, obrazovne kriterije za obavljanje istih poslova. Inzistiranje na provedbi kontrole bez rješenja o ovom temeljnom dijelu nemoguće je ishoditi kvalitetna i učinkovita rješenja u ostalim segmentima koje uređuje ovaj zakon. Sada smo upravo svjedoci epidemije svinjske kuge, usprkos svih do sada provedenih mjera nije se uspjelo stati na kraj toj epidemiji koja poprima obličja katastrofe. To je bolest koja se suzbija po zakonu za koju jedina stručno prihvaćena i opravdiva metoda suzbijanja je usmrćivanje svih bolesnih i na bolest sumnjivih životinja, zatvaranje dvorišta, staništa svih životinja, pojačana dezinfekcija prostora, ljudi, opreme i vozila, zabrana prometa životinjama na zaraženom području. Cijepljenje protiv svinjske kuge je zabranjeno a ono se provodilo kao ZOO tehnička mjera prije no u postupku usklađivanja sa zahtjevima Europske unije morale su se prihvatiti odrednice u području veterinarske medicine. Takve mjere predviđene su u sklopu zakonodavstva Europske unije su učinkovite, no isto tako su iznimno skupe u našem slučaju gdje nema nadzora ni kontrole, identifikacije i prometa životinja. Nije skupo ono što je efikasno, to je sigurno, no to je postupak nakon što je do epidemije došlo. Preventivne mjere bi trebale takve slučajeve onemogućiti s kvalitetno osmišljenim i provedivim preventivnim mjerama kroz identifikaciju svih životinja posljednjih istih evidencija, promjene promjene posjednika staništa, provedbenih ZOO tehničkih i veterinarskih mjera na tim životinja. Prekinuo bi se stihijski neregistrirani promet životinjama. Sigurno će biti puno otpora, sređivanju stanja u držanju, prometu životinja s jedne strane radi običaja i navika a s druge strane socijalni element. S treće strane pomoć ekonomskom stanju domaćinstva a sigurno i ogroman udio skupine švercera životinja, profiteri, To sve omogućuje da se ne sređuje stanje u tom području. Na taj se način nema ni minimalnu kontrolu u tom području koje je interesantno i zbog količine novca koja se kreće u tim krugovima. Izbjegavajući nadzor izmiče se veterinarskoj kontroli, kontroli zdravlja životinja, kontroli dobrobiti životinja i izlaganju nepotrebnih patnji i kontroli zdravstvene ispravnosti namirnica. Kontroli prometa životinja i proizvoda a kao najeklantnije izbjegavanje zamračuje se financijski promet te tako uskraćuje onaj dio financijskog kolača koji se mora platiti državi kroz naknade i poreze. A svaka dosadašnja se Vlada zaklinjala da proizvodnja hrane u Republici Hrvatskoj treba biti čim učinkovitija i jeftinija. Stoga u proporciji svi plaćamo hranu sve skuplje. Izaziva se nestašica. Uvozi se stihijski iz inozemstva hrana loše kvalitete koja se može do konzumiranja korisnika promptno naplatiti. Hrana je sve lošije kvalitete, selekcijski potencijal kroz osiromašnje vlastitog stočnog fonda se smanjuje. Držanje životinja postaje sve skuplje i proizvodnja u konačnici postaje neisplativa. Zemlja je na ugaru, selo na izdisaju a trgovina robe široke potrošnje treba znati obavezno bugarski, mađarski, njemački jer roba je porijeklom sa tih destinacija. Prema mom skromnom mišljenju ovo je osnovni dio koji bi trebalo uobličiti u Zakonu o veterinarstvu i na taj način otvoriti put za donošenje jednostavnog učinkovitog provedbenog efikasnog zakona. Sve ostalo bi bile prazne priče. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Tomislav Tomić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Ministarstva. Evo mi smo u Klubu Hrvatske demokratske zajednice razmotrili Prijedlog zakona o veterinarstvu s Konačnim prijedlogom zakona i podržavamo njegovo donošenje i podržavamo njegovo donošenje po hitnom postupku. Nakon široke rasprave stajališno smo da ovaj zakon osigurava pretpostavke u odnosu na stvaranje zakonskih okvira koji će omogućiti usklađenje sa direktivama Obrađeno je više od 80 direktiva i uredaba po pitanju zdravstvene zaštite životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje te veterinarskih pregleda u unutarnjem i međunarodnom prometu. U dosadašnjem zakonu ne postoji zakonski okvir za praćenje zdravlja životinja. Ne postoji zakonski okvir za dugoročne planove iskorjenjivanja određenih zaraznih i nametničkih bolesti niti za krizne planove u slučaju izbijanja pojedinih bolesti. Nije propisano sankcioniranje u slučaju da se na gospodarstvu ne ispunjuju uvjeti propisani u označenju a sukladno legislativi Europske unije. Pa evo nadovezao bi se na ovu, na ove rasprave da su veterinarske organizacije poslije privatizacije krenule prije svega u profit. Sigurno da to ne znači na svim područjima. Na svakom području veterinarske organizacije drukčije rade, a sigurno da neprihvaćanje, nepridržavanje tih odredaba odnosi se i na posjednika i veterinarsku zajednicu a isto tako i na inspektorat. A isto tako i na zakonodavnu regulativu tako da mi imamo i po prošlom zakonu vrlo dobre zoosanitarne mjere za uzgoje na farmama do 10, do 100, preko 100 i tako dalje i tako dalje. Međutim inspektor prođe objekte. Oni još i dan danas u većini dijelova manjih farmi, manjih dvorišta još uvijek nisu ispunjene ispunjene te zootehničke mjere. Niti su dvorišta ograđena. Niti imamo … /Govornik se ne razumije./ … barijere i tako dalje i tako dalje. I ovaj zakon omogućava sigurno da u budućnosti to ipak bude bolje. Da se može i sankcionirati. I ono što se stalno ovdje spominje da odgovornost prije svega samokontrola kako proizvodnje i životinja a isto tako i hrane u svakom slučaju mora pasti na teret posjednika ili proizvođača. Isto tako i onih organizacija koje u tome sudjeluju. Isto tako ovim zakonom je potrebno osigurati mogućnost implementacije europskih standarda a samim tim stvoriti uvjete za konkurentnost stočarstva kao bitne gospodarske grane za Republiku Hrvatsku. Ovaj prijedlog uvodi i nove suvremene mjere kontrole bolesti životinja, njihovo rano otkrivanje te … /Govornik se ne razumije./ … planira njihovo vrlo brzo suzbijanje i iskorjenjivanje. Utvrđivanje zdravstvenog statusa životinja na razini stada, gospodarstva, regije ili države omogućit će vlasnicima životinja udovoljavanje veterinarskim uvjetima za stavljanje životinja u unutarnji problem Europske unije bez ograničenja. Novi sustav sigurnosti hrane tzv. higijenski paket u središte odgovornosti stavlja subjekte u poslovanju sa hranom i posjednike životinja. Uvodi se sustav kao što sam napomenuo samokontrole što je izuzetno bitno za cijeli sustav prilagodbe i stvaraju se pretpostavke da se službene kontrole obavljaju racionalnije i učinkovitije sa ciljem da se sustavno riješi sukob interesa u obavljanju veterinarskih pregleda i kontrola. Te se uvodi službeni veterinar kao državni službenik. Ovo, u Prijedlogu zakona treba postaviti 219 službenih veterinara i 57 državnih veterinarskih inspektora. U inspekciji imamo 164 mjesta od čega su popunjena 92 mjesta. I znači da nam treba ukupno 184 službena veterinara. Ja vjerujem da će se u cjelokupnoj ovoj veterinarskoj organizaciji kroz 2007., 2008. i 2009. uspjeti kako popuniti i inspekcijska mjesta a isto tako i ova mjesta za službene veterinare. Novina je ova i promjena sustava naplate time da sveukupne naknade i pristojbe uplaćuju u državni proračun te se time i osigurava više sredstava na tim pozicijama namijenjenim za preglede i kontrole i na neki način red u poslovanju u veterinarskoj struci. Za učinkovitiji rad cjelokupnog sustava u veterinarstvu uvodi se središnji informacijski sustav i to zaista je jedan sustav koji obuhvaća sve što se tiče veterinarske struke od registara inspektora, službenih veterinara ovlaštenih. Ovlaštenih veterinarskih organizacija, upisnik odobrenih objekata, jedinstveni registar domaćih životinja i registar farmi što je mislim u ovome svemu najbitnije a to što slušamo ovih dana problematika označavanja upravo ovo i jedinstveni registar domaćih životinja i registar farmi na neki način potaknut će da se to uredno i radi. Program za registraciju veterinarskih lijekova, za prikupljanje, nadzor veterinarskih pristojbi, upisnici, programi za monitoring, za praćenje, nadzor, o bolestima životinjama, zonozama, laboratorijski nalazi itd. Mislim da je ovaj prijedlog zakona dobra podloga za izradu podzakonskih i provedbenih akata, a sigurno da će omogućiti daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa direktivama Europske unije. Još jedanput Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog i nisam htio sa ispravkom. Međutim, nije točno da u ovom zakonu ima zabrane otvaranja novih veterinarskih organizacija već naprotiv veterinarske organizacije se i dalje mogu otvarati. Pitanje je od sredine do sredine, od interesa itd. pa i veterinarska praksa i sve ostalo sve je otvoreno tako da nema zabrana. S druge strane još bih htio napomenuti da Veterinarska komora kao komora zasigurno mora više truda uložiti u funkciju ono za čega ona je. Evo sad smo joj dali i neke ovlasti nadzora. Međutim, mislim sudjelovat će u donošenju minimalnih cijena u veterinarstvu kako ne bi na onim izjavama netko radio na području sa …/Govornik da se uvede jedan rad između rada na županijama od više ovlaštenih organizacija. Mislim da oni prije svega moraju uložiti više napora da imaju svoju sve bitniju ulogu u svemu tome. Još jedan puta podrška zakonu. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Mirjana Brnadić. **Brnadić, Mirjana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja bih se sa par riječi osvrnula na ovaj zakon premda nisam iz te branše, ali evo nešto ipak znam o tome, susretala sam se u svom poslovnom i privatnom životu sa tom strukom i ne bih rekla da je prijedlog ovog zakona po nekim kolegama da je loš, za mene je on dobar. Naravno da će uvijek biti raznih lobija, interesa stečenih tijekom veterinarske prakse i poslovanja i da će neki koji su do sada ostvarivali određene interese htjeti to i nastaviti. Ali dobra praksa pa bih rekla da je ovim Zakonom o veterinarstvu da se uređuje zdravstvena zaštita životinja, hrana životinjskog podrijetla i hrana za životinje, uređuje se certificiranje i veterinarski pregledi u unutarnjem i međunarodnom prometu, sustav provedbe veterinarske djelatnosti, naknade i troškovi, upravni i inspekcijski nadzor te središnji veterinarski informatični sustav. Prijedlog zakona o veterinarstvu usklađen je sa zakonodavstvom Europske unije i daje okvir za uspostavu europskog pristupa koji je odgovornost za sigurnost hrane i zdravstvenu zaštitu životinja određuje za subjekte u poslovanju s hranom i posjednike životinja. Zakonom se uspostavlja i učinkovit sustav kontrole i nadzora i sprječava sukob interesa u području kontrole i nadzora ovlaštenih veterinara koji su i zaposlenici u trgovačkim društvima u trgovačkim društvima ili veterinarskim organizacijama i radili su zapravo dvostruki posao, posao u dvostrukoj ulozi. Bili su i pregled i nadzor što je zaista nedopustivo i to se ovim zakonom rješava. Promjenom sustava naplate za obavljene preglede i kontrole na način da se sve naknade i pristojbe uplaćuju u državni proračun ujednačuje se sustav naplate, povećavaju se prihodi državnog proračuna namijenjeni isključivo za provedbu pregleda i kontrola. I konačno, ovim sustavom kontrole i naplate izbjegava se već rečeni sukob interesa u kojem se sada nalazi veterinarske organizacije koje u skladu s važećim propisom naknade naplaćuju direktno od subjekata kojem obavljaju i preglede i kontrole kao ovlašteni inspektori. da rezimiram. Uspostavljena su dobra zakonska rješenja. Utvrđeni su egzaktni okviri za provedbu, ali bih ipak iznijela i neke svoje primjedbe na ovaj zakon. U članku 117. koji govori o troškovima u veterinarstvu u prvoj točki kaže u državnom proračunu potrebno je osigurati i sredstva za podmirenje troškova, za suzbijanje određenih zaraznih ili nametničkih bolesti i to u alineji četvrtoj za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju. I kaže te nabavku opreme i drugog potrebitog materijala za njihovo provođenje. Držim da je to potrebno iz ove alineje izbaciti, dakle ovaj dodatak nabavku opreme i drugog potrebitog materijala, jer ću se vratiti na članak 34. točka 4. ovog prijedloga zakona kojim se propisuje da …/Govornik se ne razumije./… mjere koje naredi veterinarski inspektor obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije. Dakle, veterinarske organizacije da bi dobile ovlaštenje za …/Govornik se ne razumije./… poslove moraju imati opremu, sredstva i stručne osobe i to je njihov gospodarski interes jer u biti imaju monopol za te poslove, a mogu raditi i na tržištu, pa zašto bi im onda se u državnom proračunu osiguravala sredstva za opremu i sredstva za rad kad će oni sve te poslove koje obave za ovlaštenog službenog veterinarskog inspektora ili državnog inspektora naplatiti po svom istaknutom i ovjerenom cjeniku. Isto tako bih dala primjedbu na članak 124. stavak prvi gdje između ostalog kaže što je inspekcijski nadzor, što se podrazumijeva pod tim, pa kaže i kvaliteta hrane pa bih tu amandmanom koji sam već napravila predložila, dodala dakle kvalitetom hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje. U članku 133. stavak četvrti kaže stranka nezadovoljna rezultatom analize može u roku od 8 dana od dana primitka izvješća o rezultatu analize zahtijevati da se izvrši ponovna ponovna analiza. Ja bih tu dodala i to sam predložila svojim amandmanom da se stavi dakle, može zahtijevati da se izvrši ponovna analiza u akreditiranom laboratoriju kao što je to i određeno u Prijedlogu zakona o hrani. U stavku šestom istog članka 133. kaže troškove laboratorijske pretrage službenih uzoraka uzetih u okviru provođenja monitoring programa snosi pravna ili fizička osoba kod koje su uzorci uzeti neovisno od rezultata pretrage, osim u slučajevima kada su za provođenje monitoringa osigurana sredstva u državnom proračunu. To svakako mislim da ne može stajati i predlažem da se izbaci ovaj dio da stranka snosi troškove bez obzira kad nisu osigurana sredstva, jer sredstva zapravo po Zakonu o hrani, Prijedlogu zakona o hrani moraju biti osigurana, a stranka prema Zakonu o hrani nije dužna platiti uzorak ako je uzorak ispravan. Evo to je bio jedan moj mali doprinos u raspravi o Zakonu o veterinarstvu. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Zaključujem današnji rad Sabora. Sutra nastavljamo u 9 i 30. Konačni prijedlog Zakona o studenskom zboru i drugim studenskim